Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda potrebno je da utvrdimo kvorum.Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika kvorum za rad Narodne skupštine u Danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja poslanika.Molim poslanike da ubace kartice u poslaničke jedinice.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 178 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da prema tome postoje uslovi za odlučivanje.Prelazimo na odlučivanje.Prva tačka dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu.S

ukupno – 181, za – 180, nije glasao – jedan.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.Druga tačka dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije.Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.Stavljam

ukupno – 185, za – 166, protiv – četiri, uzdržan – jedan, nije glasalo – 14.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona, u načelu.Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.Na

ukupno – 185, za – pet, nije glasalo – 180.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući

člana 33. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

tačka dnevnog reda – Predlog zakona o rodnoj ravnopravnosti.Pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da su sastavni deo Predloga zakona postali amandmani narodnih poslanika Sandre Božić, na članove 1, 6, 14. i Snežane Paunović na član 3, 4, 6, 10, 13, 27, 36, 37, na naslov iznad člana 51. i član 51, 53, 60, 65. 68.Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona, u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o rodnoj ravnopravnosti, u načelu.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

ukupno – 185, za – 166, protiv – četiri, uzdržan – jedan, nije glasalo – 14.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona, u načelu.Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.Na naziv Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 185, za – pet, nije glasalo – 180.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje.Ukupno - 179 narodnih poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

ukupno – 186, za – šest, nije glasalo 180.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 37. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na naziv iznad člana 5. i član 5. amandman sa ispravkom podneo je narodni poslanik Đorđe Komlenski.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

ukupno – 186, za – sedam, nije glasalo 179.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na naziv iznad člana 62. i član 62. amandman sa ispravkom je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

ukupno – 186, za – pet, nije glasalo 181.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 57. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

sa ispravkom je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje:

na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 186, za – šest, nije glasalo – 180.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na iznad člana 64. i član 64. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Đorđe Komlenski.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster

član 71. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim

član 73. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

i član 65. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Đorđe Komlenski.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje:

član 71. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje:

odeljka 7. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje:

na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 186, za – pet, nije glasalo 181.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 57. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

ukupno – 185, za – sedam, nije glasalo – 178.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na naziv iznad člana 3. i član 3. amandman sa ispravkom podneo je narodni poslanik Đorđe Komlenski.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje.Ukupno

sa ispravkom je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

naziv odeljka 11. iznad člana 45. i član 45. amandman sa ispravkom je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje:

na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 186, za – osam, nije glasalo 178.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na naziv odeljka 11. iznad člana 45. i član 45. amandman sa ispravkom je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.Stavljam

ukupno – 186, za – pet, nije glasao – 181.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 77. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

ukupno – 186, za – pet, nije glasao – 181.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na

naziv iznad člana 63. i član 63. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Đorđe Komlenski.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje:

na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje:

sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Đorđe Komlenski.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.Zaustavljam glasanje:

iznad člana 65, naziv člana 65. i član 65. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Đorđe Komlenski.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

amandman.Na član 60. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje:

Komlenski.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 186, za – sedam, nije glasalo – 179.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 76. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje:

iznad člana 65, naziv člana 65. i član 65. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Đorđe Komlenski.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

i član 65. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Đorđe Komlenski.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje:

naziv iznad člana 64. i član 64. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Đorđe Komlenski.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj ukupno – 186, za – sedam, nije glasalo 179.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na naziv iznad člana 62. i član 62. amandman sa ispravkom je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 186, za – sedam, nije glasalo 179.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na

iznad člana 64. i član 64. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Đorđe Komlenski.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj ukupno – 186, za – šest, nije glasalo – 180.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na

ukupno – 186, za – šest, nije glasalo – 180.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 71. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim

ukupno – 186, za – sedam, nije glasalo – 179.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 76. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

član 73. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o rodnoj ravnopravnosti, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

ukupno – 186, za – 163, protiv – 10, uzdržana – dva, nije glasalo – 11.Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, usvojila Predlog zakona.4.

15.Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o obnovi kulturno-istorijskog nasleđa i podsticanju razvoja Sremskih Karlovaca, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

ukupno – 187, za – 187.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona.5.

koji su zajedno podneli narodni poslanici Katarina Rakić, Goran Pekarski, Goran Spasojević, Adrijana Pupovac, Nikola Vojinović i Milosav Milojević.Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o planiranju i izgradnji, u načelu.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

načelu.Podsećam vas da je članom 4. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.Prema članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

dvoje.Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Sada glasanju o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o planiranju i izgradnji, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 187, za – 185, nije glasalo – dvoje.Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, usvojila Predlog zakona o planiranju i izgradnji.Šesta glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika, odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, u načelu.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

načelu.Podsećam vas da je članom 16. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.Shodno tome, stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Sada pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

zakona.Pre prelaska na dalje odlučivanje, podsećam vas da je Narodna skupština obavila zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tač. 8-10. dnevnog reda,

celini.Takođe vas podsećam da, na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6. Ustava Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora, većinom glasova svih narodnih poslanika.Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.Osma tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

dvoje.Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama.Deveta tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o metrou i gradskoj železnici, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o međunarodnom povremenom prevozu putnika autobusima (Interbus sporazum) i Odluke br. 1/2011 Zajedničkog odbora osnovanog Interbus sporazumom o međunarodnom povremenom prevozu putnika autobusima, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 186, za – 182, nije glasalo – četvoro.Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, usvojila Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o međunarodnom povremenom prevozu putnika autobusima (Interbus sporazum) i Odluke br. 1/2011 Zajedničkog odbora osnovanog Interbus sporazumom o međunarodnom povremenom prevozu putnika autobusima.Jedanaesta 11. tački dnevnog reda – Lista kandidata za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, prelaska na odlučivanje, podsećam vas da je Narodna skupština, prema članu 8. stav 2. Zakona o elektronskim medijima, članove Saveta Regulatornog tela za elektronske medije bira većinom glasova od ukupnog broja narodnih poslanika.Takođe vas podsećam da je Zakonom o elektronskim medijima utvrđeno da svaki ovlašćeni predlagač kandidata za članove Saveta predlaže listu na kojoj se nalaze dva kandidata, a Narodna skupština bira jednog člana sa svake liste.Prelazimo na odlučivanje.Pristupamo glasanju o kandidatima za izbor jednog člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, na predlog nadležnog odbora Skupštine AP Vojvodine.Kandidati Vojvodine.Kandidati za izbor jednog člana Saveta na predlog nadležnog odbora Skupštine AP Vojvodine su Milorad Vukašinović i Goran Eror.Pošto se od dva predložena kandidata bira samo jedan, napominjem da svaki narodni poslanik može da glasa samo za jednog kandidata.Za člana Saveta izabran je kandidat koji dobije većinu glasova svih narodnih poslanika.Stavljam na glasanje predlog da se za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije izabere Milorad Vukašinović.Zaključujem

ukupno – 187, za – 161, nije glasalo – 26.Stavljam na glasanje predlog da se za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije izabere Goran

159.Konstatujem da je Narodna skupština, polazeći od broja dobijenih glasova, za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije na predlog nadležnog odbora Skupštine AP Vojvodine izabrala Milorada Vukašinovića.Dozvolite da u vaše i u svoje ime čestitam izabranom članu Saveta Regulatornog tela za elektronske medije i poželim mu uspeh u radu.Došli

još.Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka, ali pre nego što kažem ovu rečenicu i pre nego što odete, dozvolite mi samo da vam dam još jednu informaciju, a to je da da sam sazvao Trinaestu sednicu Prvog redovnog zasedanja za utorak, u 10.00 sati, sa predlozima zakona o ličnoj karti, o zaštiti poslovne tajne i, uz predlog za hitan postupak, Zakon o izmeni Zakona o akcizama. To govorim zbog toga što je sledeće nedelje poslednja sedmica zasedanja u okviru prolećnog redovnog zasedanja Narodne skupštine, koje traje do 29. maja, a to znači da ćemo početi sednicu u utorak i završiti je u četvrtak, i to, kao što znate, popodne, poslednjeg četvrtka u mesecu, uz postavljanje poslaničkih pitanja Vladi Republike Srbije, na čelu sa premijerkom Anom Brnabić.Na kraju, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Dvanaestu sednicu i zahvaljujem se svima na napornom radu.